Шановні народні депутати, прошу підготуватись до реєстрації. За хвилину починаємо реєструватись.

Прошу реєструватись, народні депутати. Прошу реєструватись. В залі зареєстровано 391 народний депутат України. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Надійшла заява від двох фракцій замінити перерву на виступ. Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна.

по створенню міжпарламентської групи друзів зі Сполученими Штатами Америки, на якому, на жаль, правляча партія вкотре продемонструвала, що демократія в нашій країні є під серйозною загрозою. Голова групи дружби, секретар групи дружби, заступник групи дружби є представниками партії монобільшості з невеличким вкрапленням партії-сателіта. Представники інших політичних сил не лише не допущені до керівництва цієї групи дружби, а й насправді їхні пропозиції не були поставлені на голосування. Наші аргументи про те, що необхідно говорити з іноземними партнерами одним голосом єдиним і влади, і опозиції, що потрібна репрезентативність у представництві в групі дружби, не були почуті нашими колегами. Як на нашу думку, це є ще одною ознакою узурпації влади і сьогодні вже в таких утвореннях, як депутатські групи дружби. І на тлі згортання демократичних процесів в Україні, на тлі згортання демократичних, політичних реформ це дуже тривожна тенденція, на яку ми будемо просити звернути увагу і представників громадянського суспільства, і представників наших партнерів. Знаєте, наприкінці цього засідання нам представники правлячої партії кинули: "не треба нам ваша демократія". Так от, нам це зрозуміло і без цієї артикуляції. Тому що були порушені всі мислимі процедури, почнемо з того, що навіть не було проголосовано того, що ця група дружби має бути утворена. Вела це засідання не координаторка від Комітету у закордонних справах, як це мало б бути відбутися, а вів представник правлячої політичної сили. Обрали керівником все ж таки керівника правлячої політичної сили без його присутності, без його представництва того, що ж він планує робити на цьому напрямку. Ми будемо звертатися до американських партійних структур, до міжфракційного об'єднання групи дружби в американському Конгресі з Україною з Україною і будемо звертати увагу на нехтування монобільшістю демократичних принципів і процедур. Ми переконані, що ми збережемо неформальні канали кооперацій між нашими партнерами із Сполучених Штатів Америки. І також хочу наголосити, що це не є група дружби парламенту України, це є група дружби правлячої партії з Конгресом США. Ми не можемо своєю присутністю легітимізувати цю групу дружби, тому змушені

Шановні народні депутати, відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить призначення за поданням Прем'єр-міністра України Голови Фонду державного майна України. Сьогодні, 19 вересня, Прем'єр-міністром України внесено до Верховної Ради України подання про призначення Голови Фонду державного майна України Сенниченка Дмитра Володимировича. Шановні народні депутати, для представлення подання слово надається представнику Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Верещук Ірині Андріївні. Шановний пане Голово! Шановні депутати! Шановна преса! За поданням Прем'єр-міністра відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України вношу пропозицію про призначення Сенниченка Дмитра Володимировича Головою Фонду державного майна України. Олексій Гончарук. Дякую. 16:16:25 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Особливо дякую за лаконічність вашого виступу. Слово для виступу надається кандидату на посаду голови Фонду державного майна України Дмитру Володимировичу Сенниченку.

Шановний пане Голово! Шановні народні депутати України! Для мене велика честь сьогодні бути представленим на цю посаду. Насправді Фонд державного майна покликаний лише реалізовувати політику, політику будете формувати ви разом з урядом. Моє завдання зробити так, щоб в країні залишилися тільки ті підприємства, які будуть працювати ефективно. Якщо би була можливість, я показав би цей слайд. Цей слайд показує кількість державних підприємств, 3 тисячі 600, в Україні, а далі йде Польща, Угорщина, Чехія, Латвія, Литва і інші країни, які пройшли вже цей шлях і позбулися від тих активів, які насправді не є стратегічними для держави. Тобто політику знову ж таки визначає не Фонд, але те, що ми говорили з урядом, і те, що я отримав як завдання реалізувати політику, а політика буде направлена на залучення прямих інвестицій і компетентних інвесторів. Тобто не є задача номер один отримати якомога більше надходжень в державний бюджет. Задача є залучення інвесторів, друге – це боротьба з корупцією. Бо опитування Українського центру економічних досліджень показує, що 84 відсотки українців вважають, що державні підприємства, якими керують насправді політики, приносять велику корупцію. І ці гроші потім реінвестуються знову ж у вибори. З іншого боку, ті самі майже 80 відсотків вважають, що приватизація чесна неможлива. Так от, моє завдання – зробити дійсно відкриту, прозору приватизацію тих підприємств, які не будуть визначені як стратегічні, які не будуть залишені в державі.

Вами в першому читанні підтриманий закон, який дасть можливість розморозити, і уряд визначить разом з вами, яку кількість підприємств і саме яких буде відправлено на приватизацію. Моє завдання, знову ж таки повторюся, зробити це чесно, прозоро, відкрито. Ті активи, які підуть по процедурі великої приватизації із залученням радників, там вже є перші кандидати, і біля тисячі трьохсот підприємств – це мала приватизація. Маємо насправді унікальну можливість об'єднати зусилля всіх гілок влади, тому що велика приватизація не ставалася в попередні роки якраз із-за відсутності спільної політики і законодавчої влади, і виконавчої влади, і Фонду держмайна. Тому я прошу підтримати. Обіцяю зробити так, як зробив до цього на всіх попередніх своїх роботах. Про мене можна почитати в Інтернеті. Тобто моя честь так, як я підходив до всіх попередніх завдань, саме головне для мене – це зробити насправді відкрито, прозоро і ефективно. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитру Андрійовичу Наталусі.

І, чесно кажучи, прийняли рішення рекомендувати його на цю посаду відповідно до рекомендації Прем'єр-міністра. Але з тим я хотів би сказати, що під час цього заслуховування були надані побажання. Я хотів би, щоби пан Сенниченко врахував побажання членів комітету, адже місія Фонду полягає у підвищенні інвестиційної привабливості і конкурентоспроможності України, передусім, її економіки. І з метою цього досягнення стратегія Фонду має бути прозорим і професійним управлінням. Тому ми бажали би, щоби Фонд державного майна не був би просто прилавком, на якому розкладені державні підприємства. Ми хотіли би, щоб Фонд державного майна був певним опікуном і піклувальником в найкращому сенсі цього слова, який би з цих державних підприємств справді зробив перлини, за які будуть змагатися передові покупці всього світу для того, щоб вкласти гроші в українську економіку і наповнити її іноземною валютою, для того, щоб дати стимул, і для того, щоб приватизація була не просто виправданою, а економічно вигідною. Тому Комітет з питань економічного розвитку підтримав зазначену кандидатуру та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України призначити Сенниченка Дмитра Володимировича на посаду Голови Фонду державного майна України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, переходимо до обговорення питання. Прошу записатися на виступи від депутатських фракцій та груп.

Шановний кандидат на дуже важливу посаду, я, по-перше, відразу хотів би підтримати ту філософію, яку щойно виклав голова Комітету з питань економічної політики, тому що, насправді, Фонд державного майна – це Фонд не для приватизації, а Фонд ефективного керування державним майном в першу чергу. це більше як питання, я би дуже хотів, щоб пан претендент на цю посаду мав можливість відповісти: чи є у нього розуміння, що в умовах бойових дій на сході нашої країни, в умовах височенних, колосальних корупційних ризиків масштабний розпродаж державної власності приречений бути розпродажем активів за бросовою ціною? Тобто фактично, поспішаючи з приватизацією сьогодні, ми даємо можливість купувати ці активи за дуже низькою ціною виключно ризиковим інвесторам, а не тим інвесторам, які готові були вкласти трошки пізніше, можливо, за інших умов, коли в країні нарешті, я сподіваюся, завершиться війна, стабілізуються ситуація, і український народ, український бюджет зможе отримати набагато більше грошей. Чи є у вас розуміння цих ризиків, що велика приватизація затримувалась не через те, що була якась погана Верховна Рада, а через те, що велика приватизація в нинішніх умовах в принципі може призвести до розпродажу України за безцінь? Дякую.

Позиція нашої фракції достатньо чітка і зрозуміла. Якщо навіть із 3,5 тисяч підприємств 2 тисячі 300 є такими, які працюючі, хотілося, щоб і в 3,5 хвилинах виступу, пане Дмитре, ви сказали, як ви будете управляти тими працюючими підприємствами. Бо поки це буде розпродаватися все, може так статися, що із 2 тисяч 300 залишиться тисяча, 500, 100 працюючих. Тому ключове завдання Фонду державного майна це, без сумніву, не лише підготовка прозорих конкурсів щодо продажу нестратегічних об'єктів, а, перш за все, це управління стратегічними об'єктами. Ми хотіли б почути, а яка ваша позиція стосовно 90-відсоткового навантаження на державні підприємства. Ви ж знаєте чудово, як може розвиватися стратегічне, нестратегічне підприємство, якщо далі діє рішення парламенту і Кабінету Міністрів, що 90 відсотків вони зобов'язані відраховувати. Яка ваша позиція стосовно порядку призначення керівників? Як, ви вважаєте, треба оцінювати керівників? Яка повинна бути їх заробітна плата? Яке повинно бути управління цим майном? Це ж ключове питання. Пане Дмитре, ми один одного знаємо дуже добре, дуже давно, але, ну, принаймні треба прийти було на фракцію "Батьківщина". Якщо іншим це не потрібно, ми б з задоволенням задали ці питання, вислухали ваші відповіді. Тому, вибачте, особисте – це таке, а принципова наша позиція – ми поки що утримаємося. Дякую.

Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці, чи є важливим чи є важливим питання, хто займає цю посаду сьогодні? Звичайно, воно є важливим. Особливо тоді, коли зараз, ви знаєте, вже в першому читанні проголосовано про скасування переліку стратегічних підприємств українських, приватизацію яких заборонено. І тут виникає дуже багато питань. Наприклад, є багато підприємств, які треба і потрібно приватизувати, тому що в приватному управлінні вони, звичайно, будуть набагато краще працювати, перестануть бути корупційними годівницями і будуть сплачувати податки чи в місцеві бюджети, чи в державний бюджет України. Але чи буде приватизовано атомні станції, які дають сьогодні найдешевшу електроенергію в цій державі? Питання відкрите. І я б хотів звернутися до українців: пильнуйте за тим, чи буде це зроблено чи ні. Чи будуть приватизовані аеродроми? Особливо під час того, як ми знаходимося під… агресія ж російська не зупинилася. Чи будуть приватизовані військові підприємства, які виробляють сьогодні продукцію для нашої армії і на експорт, де Україна підіймається в рейтингу виробників зброї світовому? Чи буде, наприклад, приватизовано таке собі підприємство державне "Украерорух", яке відповідає за, увагу, за суверенітет України в повітряному просторі і яке представляє військово-цивільну систему управління повітряним рухом? Ці питання є відкритими. І коли, наприклад, в першому читанні ми приймали законопроект про скасування переліку стратегічних підприємств, приватизація яких заборонена, жодної відповіді ми не отримали. І виникають, знову-таки я хотів підтримати колег, велике питання до того, як це робиться. Тому що, коли такі надважливі посади, і взагалі інформація по ним з'являється за 5 хвилин до засідання, от, тільки що нам, 5 хвилин, навіть не 20, роздали ці матеріали… Коли у мене задають члени фракції питання, що потрібно обговорити це на фракції спокійно, щоб була змога задати питання, щоб була змога обговорити і почути більш детально позицію, а не просто виступи за 3-5 хвилин, то, ви знаєте, я хотів би, сказати, що поспіх тут може бути дуже шкідливим. Тому нема питань до того, хто буде займати цю посаду зараз, а є питання до того, яким чином зараз це проводиться через сесійний зал. Бо це є неправильним і це є дуже шкідливим прикладом, який ми вже побачили неодноразово в цій залі. Саме тому фракція політичної партії "Європейська солідарність" утримається від голосування по цьому питанню. Дякую.

очільником цього Фонду буде стояти насправді багато завдань. Але ті три головних, я хотів би на них наголосити, що, напевно, вимагає, як і бізнес, і суспільство, та й насправді і антикорупційна спільнота. Перше. Це все ж таки проведення приватизації прозорої, чесної, відкритої, за зрозумілими правилами, без зменшення ціни, з додержанням державних інтересів. І найголовніше, щоб це була не чергова профанація приватизації, яку ми дуже багато разів бачили, а щоб це була справді приватизація, за якою ми звільняємо нашу державу від того тягаря неефективних держпідприємств і захищаємо стратегічні підприємства. Друге. Це проведення і запуск ринку оренди комунального майна. Це просто жах, як це відбувається зараз! Я впевнений, що зі свого досвіду, напевно, це ж бачили в державних підприємствах. І нам дуже хотілося б, щоб той законопроект, який був підтриманий в тому числі і нашою фракцією в першому читанні щодо прозорої оренди державного майна, був і залишався не тільки на бумаге, а і був втілений в життя. І останнє. На жаль, позаминулий і минулий рік у цьому залі були протягнуті дуже небезпечні і негативні правки щодо так званих електронних майданчиків. Це така собі прокладка між споживачем і оцінщиком, за яким держава і наші громадяни втрачають мільярди. Вже в цьому залі зареєстрований цей законопроект. Він буде розглянутий профільним комітетом. І я дуже прошу, щоб Державний фонд майна сприяв тому, щоб цих посередників, цю корупційну складову було вилучено якомога швидше і наші громадяни не переплачували по 600-800 гривень за кожну оцінку. Це ті завдання, які повинні ви зробити першочерговими, і тоді ми вам повіримо. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати, прошу записатись на виступи від народних депутатів України.

Включіть мікрофон Бондарю. 16:32:00 БОНДАР М.Л. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, голова підкомітету вугільної промисловості. Хочу звернутися до пана Дмитра. У вашому розпорядженні буде таке собі підприємство "Центренерго", фактично перед ним стоїть задача забирати все вугілля, яке видобувають державні вуглевидобувні підприємства. У даний момент це підприємство цього не робить. На складах державних вуглевидобувних підприємств лежить продукція, яку видобули шахтарі і за яку мають отримувати заробітну платню. Але на той час "Центренерго" через якісь корупційні схеми завозить зараз російське вугілля. Зараз по Україні в різних містах бачать потяг з цією продукцією з Російської Федерації. Багато хто пов'язує цю оборудку з компанією "Приват". Я від себе вже як народний депутат написав звернення в різні правоохоронні органи, щоб розібралися з цією ситуацією. вас як майбутнього очільника також буду вимагати, щоб ви розібралися з ситуацією, яка виникла в "Центренерго", і дали можливість цьому підприємству, і зобов'язали їх, закупляти вугілля в наших державних вугледобувних підприємств, щоб наші шахтарі потім не бастували і уряд не виділяв додаткові гроші з державного бюджету на покриття заборгованості по заробітній платні. Дякую. Дякую. Слово надається Бєльковій Ользі Валентинівні, фракція "Батьківщина". Дякую. Шановний пане Голово, президія, шановний пане Дмитро, дуже вдячні за вашу стислу доповідь, але наступного разу все ж таки хотілося б почути ваше стратегічне бачення, як саме ви бачите свою роль як Голови Фонду державного майна, фактично виконуючи розпорядження, в тому числі і вищого законодавчого органу України. Сьогодні мій колега в своєму виступі побажав вам стати опікуном державної власності. Я вам застерігаю ні в якому випадку не становитися опікуном нікого, нічого і ніякої власності, ваша робота не в тому. Ваша робота - прийти до нас і запропонувати нам зрозумілу стратегію, як держава зможе, і громадяни, які володіють цією власністю, зможуть отримати найбільший зиск від володіння цими активами, а не опікувати те чи інше підприємство. Всі попередні колишні голови Фонду держмайна якраз сильно опікувалися тим чи іншим підприємством, і це призводило до того, що щороку в бюджеті стояли планові доходи від приватизації на рівні 17 мільярдів і ніколи не були виконані. Але, разом з тим, у нас і не стоїть завдання сьогодні розпродати все наліво і направо. Нам стоїть завдання розібратися, які з активів є дійсно стратегічними і приносять прибуток прибуток для держави, а які є такими, що в недбалих руках і лише забирають державне фінансування, весь час позиваючись про докапіталізацію чи будь-які інші вливання від державного бюджету. Я хотіла би почути наступного разу вашу думку особисту, які з підприємств ви дійсно вважаєте такими, які назавжди повинні залишитися в державній власності. Саме так очільники подібних установ роблять в Норвегії, в Великобританії. Вони приходять до парламентарів і вони тримають удари жарких дискусій, де обґрунтовують, чому "Нафтогаз", "Укргазвидобування", "Укрзалізниця", "Укрпошта", можливо, мають бути у державній власності, а можливо, має бути відкрита можливість для часткової приватизації і залучення капіталу. Одним словом, я вам бажаю успіхів. Але прошу побільше конкретики, щоб ми не бачили тих цифр, 17 мільярдів щороку в бюджеті, які ніколи не стають реальністю. Дякую. пану кандидату Сенниченку. СЕННИЧЕНКО Д.В. Шановні колеги, насправді я намагався бути дуже лаконічним, але моя щира мета - робити дійсно глибоку дискусію спочатку, а потім діяти. З паном Сергієм Соболєвим ми дійсно знайомі давно. І років 20 він вже депутат, але він, на жаль, не знає, мабуть, що більше 60 державних органів влади управляють зараз державними підприємствами. Тобто це не питання Фонду державного майна. Політику, політику власності - те, що каже пані Ольга Бєлькова, яку я дуже сильно шаную, - її виробляє не Фонд держмайна. Я з цього почав. Якщо ви хочете мою особисту думку, то, безумовно, я можу її сказати як Голова Фонду держмайна. Але подивіться функції органів центральної виконавчої влади, там все написано. Моє завдання – зробити це дійсно прозоро, чисто, відкрито, те, що буде вирішено на приватизації. А стратегічні підприємства, які забезпечують безпеку держави, природні монополії і мають життєве значення для суспільства, те, що не може виконувати ринок, насправді повинні управлятися державою, можливо, і не зовсім Фондом держмайна, і корпоратизуватися. І я-таки, да, підтримував би, ну особисто, передачу невеличкої частки приватним інвесторам стратегічних також. Але зараз про це мова не йде. Зараз іде мова по… Д.В. … які висмоктують кров і на яких сидять зрозумілі прізвища. І треба це просто віддати інвесторам, які будуть вкладати туди гроші, підвищувати конкурентоспроможність держави. Оце основна мета політики. Але фонд повинен її просто виконати якісно, чесно, прозоро. Дякую. Шановні народні депутати, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця та підготуватись до голосування. Відповідно до статті 85 Конституції України ставлю на голосування питання щодо призначення на посаду Голови феоду державного майна України Сенниченка Дмитра Володимировича. Прошу народних депутатів підготуватись до голосування. Готові до голосування? Прошу підтримати та проголосувати.

з призначенням. Бажаю успіху на цій посаді. І бажаю реалізації всіх тих завдань, які ви та держава перед вами поставили. Прошу Апарат Верховної Ради України оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. По фракціям покажіть, будь ласка. Результати голосування: "Слуга народу" – 228, позафракційні – 10, інші фракції – Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, вам внесено на розгляд проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства (реєстраційний номер 1009). Розглядається законопроект у другому читанні. Слово надається голові підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Яцик Юлії Григорівні. Добрий день, шановні колеги! Комітетом з питань правоохоронної діяльності був підготовлений для розгляду у другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства за реєстраційним номером 1009. Цей законопроект був визначений Президентом як невідкладний. 10 вересня цього року Верховна Рада прийняла за основу проект закону зі скороченим строком підготовки для другого читання. Зокрема, даним законопроектом були запропоновані зміни до чинного Кримінально-процесуального кодексу України та п'яти законів України: Закон України "Про статус народних депутатів України", "Про Національне антикорупційне бюро України", Закон України про судові експертизи та інші закони. Насамперед цей законопроект був спрямований на скасування правок Лозового, так званих правок Лозового, а також вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства. Крім того, основною метою цього законопроекту було запровадження процедури надання органам Національного антикорупційного бюро України та ДБР самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж в рамках проведення негласних слідчих розшукових дій. Крім того, даним законопроектом було надано право прокурору оголошувати стислий, короткий виклад обвинувального акту в суді, а стороні захисту було надано право оголошувати вступну промову. Крім того, була удосконалена процедура накладення накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а також процедура повернення тимчасово вилученого майна у разі скасування арешту або часткового задоволення арешту особі, в якої таке майно було вилучене. Крім того, даним законопроектом було запропоновано, надано судам можливість закривати кримінальні провадження, які роками накопичуються і по яким вже сплили строки притягнення осіб до кримінальної відповідальності за відповідним поданням прокурора. Тому, шановні колеги, до даного законопроекту надійшло 153 пропозиції та поправки від народних депутатів України. З них 38 поправок були враховані, а 115 були відхилені, оскільки не відповідали вимогам статті 16 Регламенту роботи Верховної Ради України. З врахуванням викладеного комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект в другому читанні та в цілому. Колеги прошу підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги! Пропоную перейти до розгляду правок, які не були враховані комітетом. Правка номер 2, народний депутат Гриб. Наполягає?

Шановні колеги! Ця правка має на меті закріпити так званий індемнітет народного депутата, тобто те, що народний депутат не може переслідуватися за його політичну діяльність як представника українського народу, покликаного виступати від імені виборців, виражати та захищати інтереси всього народу. В тому числі народний депутат не може переслідуватися за виступи по телебаченню, на мітингах і під час зустрічей з виборцями. Прошу поставити цю правку на голосування. Дякую. Дякую. Юлія Григорівна. були прийняті і наразі так званий індемнітет гарантується Конституцією України. І тому законні і підзаконні акти вони не суперечать Конституції України. Дякую. Чи наполягаєте ви на голосуванні? Наполягаєте. Шановні колеги! Ставлю на голосування правку номер 7 народного депутата Княжицького, яка була відхилена та не підтримується комітетом. Прошу визначатись, прошу голосувати.

За-75 Рішення не прийнято. Правка номер 8, народний депутат Гриб. Не наполягає. Правка номер 9… Наполягає? Правка номер 8, включіть, будь ласка, мікрофон Гриб. Шановні колеги, в мене, практично, та сама правка, що і в пана Княжицького. І я вас дуже прошу, подивіться, будь ласка, бо ми сьогодні, дійсно, статус народного депутата ми доводимо до я вже не знаю якої ланки.

є потреба голосувати? Наполягаєте на голосуванні? Да! Ставлю на голосування правку номер 8 народного депутата Гриб. Правка не підтримується комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка номер 9, Климпуш-Цинцадзе. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Ну, що, шановні колеги, Бог любить трійцю. Втретє пропонуємо вам звернути увагу на поправку, яка все-таки пропонує убезпечити від зловживань, від політичних переслідувань депутатів, коли вони виконують свої депутатські повноваження, виступаючи на мітингах, виступаючи… працюючи з виборцями, працюючи з різними групами

підтримати цю поправку. Ми разом з вами будемо реальними політиками, якщо матимемо цю можливість. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я так розумію, позиція комітету така сама, як і по двом минулим. Так, так само. Я хочу лише доповнити те, що вказані поправки до редакції, яка надходила до першого читання, не вносилися, а тому така поправка не розглядалася у зв'язку із тим, що суперечить статті 116 Регламенту. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 9 народного депутата Климпуш-Цинцадзе. Правка не підтримується комітетом. Прошу визначатися та голосувати. 16:48:12

Не наполягає. Правка номер 12, народний депутат Мамка. А Скороход наполягає? Ні. Народний депутат Мамка, наполягаєте? Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Все-таки хочу викласти правку в своїй редакції і не підтримати правку і рішення комітету з приводу того, що всі експерти можуть проводити

щоб не було такої події, як була 5-7 років назад, де всі експерти проводили експертизи і по копіям підписів захватували чи займалися рейдерськими захопленнями.

Ставлю на голосування правку номер 12 народного депутата Мамки, правка не підтримана комітетом, прошу визначатися та голосувати. За-30 Проти – 17, утримались 72. Рішення не прийнято. Правка номер 13, народний депутат Макаров. Наполягаєте? Ні, не наполягає. Правка номер 14, народний депутат Власенко. Не наполягає. Правка номер 15, народний депутат Мамка.

"скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих процесуальних керівників, прийнятих з процесуальних питань протягом 10 днів з дня прийняття відповідного рішення". Що я маю на увазі? Якщо слідчий прийняв рішення, то процесуальний керівник, перевіривши матеріали кримінального провадження, на що має 20 днів, а ми своїми повноваженнями збільшуємо повноваження прокурора, і може прокурор любого рівня вищого, чим процесуальний керівник, скасовувати свої відповідні рішення слідчих чи прокурорів, але без терміну. Просимо поставити термін 10 днів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. 16:51:25 ЯЦИК Ю.Г. Позиція комітету з цього питання була наступною. Та правка, яка вносилася Григорієм Миколайовичем, є частково слушна, але вона була відхилена у зв'язку з тим, що строки оскарження таких постанов повинні бути узгоджені і потребують доопрацювання. Тому на цей час така правка була відхилена комітетом. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Ставлю на голосування правку номер 15 народного депутата Мамки. Правка не підтримується комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

Додавання слова "відповідно" в цьому абзаці дозволяє врегулювати щодо компетенції Генерального прокурора та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо скасування актів детективів та прокурорів… детективів НАБУ та прокурорів САП. Але використовую свої 30 секунд для того, щоб сказати більш головну річ. Згідно статті 117 Регламенту Верховної Ради України законопроект підготовлений до другого читання, висновок головного комітету чи інші супроводжуючі документи до нього надаються народним депутатам не пізніше ніж за 10 днів. Надання документів за 10 хвилин дуже сильно погіршує якість цих законопроектів, так само як і швидкість розгляду його в комітетах.

Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Дякую. Правка номер 19. Яценко. Не наполягає. Правка номер 21. Цимбалюк, наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон Цимбалюк. Шановна президія, шановна доповідачко, в мене питання стосується десятків тисяч громадян, які місяцями не можуть потрапити до слідчого із-за навантаженості. За статистикою, в різних регіонах від 500 до 1 тисячі кримінальних проваджень розслідує один слідчий. По суті правки законопроекту. Я пропонував в статтю 38 внести зміни: "органами досудового розслідування крім слідчих підрозділів, ще є підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів". Це б дало можливість розвантажувати слідчі підрозділи від розслідування дрібних кримінальних проступків, і люди могли б вчасно вирішити свої питання. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету? 16:55:17 ЯЦИК Ю.Г. Позиція комітету з цього питання була наступною. Що органи дізнання на даний момент не можуть бути включені, оскільки відповідні зміни до законодавства набудуть сили лише лише з січня наступного року. Тому ця правка передчасна. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Дякую. Правка номер 22, Яцик.

Правка номер 26, Власенко. Немає. Правка номер 27, Яценко. Правка номер 28, Устінова.

Правка номер 33, Осадчук. Правка номер 34, Монастирський. Правка номер 35, Дунда. Доброго дня, шановні колеги. Ця правка стосується того, що не може бути на припущеннях, що особа могла знати, що майно набуте від когось, основываться, ґрунтуватись обвинувачення. Це напряму протирічить 62 статті Конституції. Але дуже дякую членам комітету, які її врахували. Ця правка врахована і не підлягає голосуванню. Дуже дякую. Дякую. Позиція комітету? норма ця була викладена в такій редакції, про те, що особа знала або повинна була знати. І "могла знати", оціночне поняття, було виключене. Правка… Чи наполягаєте на голосуванні? Не наполягає. Дякую. Правка номер 38, Бондар. Не наполягає. Правка номер 40, Яценко. Правка номер 42, Княжицький. Правка номер 43, Алєксєєв. Правка номер 45, Власенко. Правка номер 46, Савчук. Правка номер 47, Савчук. Правка номер 50, Княжицький. Правка номер 51, Власенко. Правка номер 59, Яцик. Правка номер 60, Яценко. Правка номер 61, Дунда. Правка номер 62, Бондар. Правка номер 63, Алєксєєв. Включіть, будь ласка, мікрофон Алєксєєву. 16:58:44 ця правка стосується строків кримінального провадження до пред'явлення підозри. Взагалі цим законопроектом скасовуються будь-які строки кримінальних проваджень до пред'явлення підозри. Таке відбуватись не може. Не можуть існувати безстроково кримінальні провадження. Адже відповідно до чинного законодавства кожна заява повинна бути зареєстрована, але немає певних проміжків часу для перевірки фактів. Це приведе до колапсу, до колапсу в правоохоронній системі. Прошу підтвердити цю правку і проголосувати за неї. Дякую. Дякую. Позиція комітету. була дуже дискусійною, оскільки, дійсно, є питання щодо визначення строків досудового розслідування до моменту пред'явлення підозри, повідомлення про підозру. як ви пам'ятаєте, вчора на комітеті ми вирішили повернутися до цього питання в іншому законопроекті і дійти до згоди щодо визначення більш об'єктивних строків досудового розслідування і закріплення їх в цій нормі.

Ставлю на голосування правку номер 60 народного депутата Алєксєєва. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-41 Рішення не прийнято. Правка номер 64, Яцик.

йдеться про те, щоб встановити можливість особі, до якої начебто розслідується кримінальна справа, подати до прокурора заяву про її закриття, якщо впродовж 12 місяців справа не розслідується. Зрозуміло, для чого це зроблено: якщо справи будуть висіти, у слідчого є безліч способів через КПК залякувати особу, проводити обшуки. Тому для того, щоб особа могла якось з цим боротися, треба щоб вона мала право подати це до прокурора. І далі в інших правках мною пропонується відмова прокурора в закритті кримінальної справи мати можливість оскаржити до суду. Дякую. Прошу поставити на голосування.

статті 219, якою визначено строки досудового розслідування, ця правка вже є недоречною. По-друге, в подальшому судам надано право закривати кримінальні провадження після спливу строку притягнення особи до кримінальної відповідальності. І таким чином особа, яка яка вправі звернутися до слідчого, може об'єктивно розраховувати на подальше закриття судом даного кримінального провадження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 65 народного депутата Княжицького. Вона не підтримується комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-64 Рішення не прийнято. Правка номер 66, Власенко. Правка номер 67, Мамка. Наполягаєте? Включіть мікрофон. По суті хочу звернути увагу, що турборежим ніякий до якісного закону не приведе. Цими скасуваннями і внесеними новими змінами під брендом Лозового ми ми скасовуємо ті дійсні поправки, норми, частини закону, які можуть служити і служили на користь людей. Кримінально-процесуальне законодавство – це процес змагальності сторін. Якщо сторона захисту обмежена в праві оскаржити або не має термінів, це не є змагальність сторін. Ми просто збільшимо повноваження сторони обвинувачення і порушуємо процес змагальності сторін. Позиція комітету, Юлія Григорівна. 17:03:44 ЯЦИК Ю.Г. Наша позиція з питання строків досудового розслідування залишається незмінною, тому з цих підстав правка була відхилена. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте. Правка номер 70, Гриб. Наполягаєте? Включіть мікрофон, будь ласка. Шановні колеги, пропонується надати право юридичним особам, а також їх представникам на етапі досудового розслідування заявляти про право залучити експертів для проведення експертизи безпосередньо під час слідчих дій. Прошу підтримати. самостійно до експертних установ для отримання експертних висновків. У разі неможливості отримання доступу до речових доказів або відсутності спроможності самостійно звернутися до експертних установ таке право для сторони гарантується шляхом звернення до слідчого судді. Що стосується юридичних осіб і третіх осіб, які можуть ставити питання щодо проведення експертиз, такі правки було відхилено як такі, що не відповідають вимогам закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 70, народний депутат Гриб. Комітет її не підтримує. Прошу визначатись та голосувати. Дякую. За – 37. Рішення не прийнято. Правка 73, Яценко. Не наполягає. 75, Гриб. Не наполягає. 76, Лубінець. Не наполягає. 77, Княжицький. Не наполягає. 78, Княжицький. Не наполягає. 79, Гриб. Не наполягає. 81 правка, Устінова. Не наполягає. 82-а, Колюх. Не наполягає.

Не наполягає. 89-а, Княжицький. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон. 17:06:41 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Колеги, в запропонованій законопроектом редакції йдеться про те, що клопотання до суду про закриття кримінальної справи в зв'язку з невстановленням особи злочинця, має подаватися саме прокурором. Але Але прокурору може бути просто невигідно закривати ту чи іншу кримінальну справу через різні чинники, в тому числі і через корупційні чинники. Тому пропонується поряд з прокурором надати право звернутися до суду з таким клопотанням і іншим учасникам кримінальної справи. Дякую. І прошу поставити на голосування. Дякую. Позиція комітету, але дуже коротко, будь ласка. які роками накоплюються в органах досудового розслідування і немає можливості самостійно у прокурора закрити кримінальне провадження, то відповідно комітет розглянув зміни до закону і надав таке право стороні досудового розслідування за власною ініціативою бути ініціатором закриття кримінального провадження шляхом звернення до слідчого судді. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Ставлю на голосування правку номер 89, Княжицький, комітет її не підтримує. Прошу визначатися та голосувати. За-45 Рішення не прийнято. Правка номер 90, Мамка. Не наполягає. Правка номер 91, Дунда. Не наполягає. Правка номер… номер правки 91. Так Дунда першим записаний. Добре, Алєксєєв. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, це дуже важлива дискусійна норма. Справа йдеться про те, що після пред'явлення особі підозри кожен раз строк за чинним законодавством, зараз яке встановлено, строк слідства може продлевати лише суд, лише слідчий суддя. Цією нормою Цією нормою прибирається ця позиція, і відповідно до цієї норми за рішенням прокурора цей строк слідства продовжується. Але це позбавляє людей права на судовий захист, це погіршує права громадян, це стосується кожного громадянина. Я звертаюся саме як представник адвокатського та правозахисного середовища. Будь ласка, підтримайте цю правку і залиште цю норму, і залиште право суду на те, що продовження слідства. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку 91, Алєксєєв. Комітет запропоновану правку відхилив. Прошу визначатися та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка 91, Бондар. Наполягаєте? 92-а, да. Включіть, будь ласка, мікрофон Бондарю. у вчиненні злочину до 12 місяців без необхідності звернення до суду. Це погіршує стан людей, які знаходяться під слідством, підозру - і можна ще рік тягнути слідство, людина під слідством, суддя не знає і звернутись немає куди. Це просто, вибачте, ми йшли начебто в Європу і робимо європейські демократичні процеси, роль адвокатів, можливість захищати суду, а тут ми повертаємося до радянської норми, коли прокуратура сама вирішує, скільки продовжувати слідство, як людина буде в цей час знаходитися під слідством. Вона вже під санкціями, а ще невідомо, буде закінчена ця історія чи не буде, буде доказана його вина чи не буде. Тому пропонуємо підтримати нашу правку і проголосувати. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету, але дуже коротко. Вона незмінна з огляду на те, що я зазначила раніше. Позиція… комітетом було відхилено вказану правку, оскільки встановлені граничні строки, на які може бути продовжено досудове розслідування після повідомлення про підозру, тому та правка є недоречною. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Народний депутат Бондар, наполягаєте на голосуванні? номер 92, народний депутат Бондар вніс, комітет її не підтримує. Прошу визначатись та голосувати. 67. Рішення не прийнято. Правка номер 90, 93, вибачте. Макаров. Не наполягає. Дякую. Правка номер 94. Лубінець. Не наполягає. Правка номер 95. Яцик. Правка номер 96, Лубінець. Поправка номер 99, Лубінець. Правка номер 100, Власенко. Правка номер 102, Неклюдов. Правка номер 103, Дануца. Ой! Вибачте! Дунда. Вибачте. Правка номер 104, Бондар. Правка номер 105, Дунда. Правка номер 106, Бондар. Правка номер 105, Алєксєєв. Включіть мікрофон. 17:13:13 АЛЄКСЄЄВ С.О. Шановні колеги, це також дуже важлива норма, яка не має нічого спільного з політикою – це про права людини. Справа в тому, що підозра в кримінальному процесі має дуже серйозні і сумні наслідки до того, до кого її пред'явили. Це може бути арешт, може бути позбавлення права займати посади на певний час, це руйнує кар'єру, сімейне життя. Але цією нормою виключається право особи оскаржувати до суду підозру. у всіх громадян України забирають конституційне право на звернення до суду і оскаржувати підозру і дії слідчого. Я вважаю, що це неправильно, це порушує права людей. І прошу поставити цю правку на підтвердження, проголосувати "за" і залишити норму, за якою кожна людина зможе оскаржити підозру до суду. Дякую за увагу. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 105. Позиція комітету. 17:14:20 ЯЦИК Ю.Г. Позиція комітету з цього питання була наступна. По-перше, законодавчо не визначено конкретні підстави для скасування підозри, і з огляду на те, що вказана норма дійсно захищає права людини, якій повідомлено про підозру, то такі вимоги повинні не просто декларуватися в нормах закону, а бути чітко сформульовані, і суди не повинні заглиблюватися в дослідження доказів, якими обґрунтовується ця підозра. Повинні бути чітко визначені норми. Тому на комітеті ми дійшли до висновку, що вказані зауваження будуть предметом розгляду окремої робочої групи. Наразі ця правка була відхилена. Ставимо на голосування цю правку? Не наполягаєте? Наполягаєте. Ставлю на голосування правку номер 105, Алєксєєв. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні народні депутати, наступна правка – правка 106, Бондар. Наполягаєте?

людині дали вже підозру, вже накладають арешти, сусіди, родичі, друзі, бізнес-партнери, там хто, це ж стосується кожного громадянина України, вже всі вважають його під під підозрою, на нього санкції, його можна під арешт взяти, його можна… запобіжні заходи різні проводити по відношенню до цієї особи, а він не може піти в суд і оскаржити цю підозру. І в такому стані він буде висіти місяцями, роками, поки буде іти слідство, і не може захищати свої інтереси, адвокат не може захищати. Ми пропонуємо виключити все ж таки цю норму, норму, статтю, бо інакше це погіршить становище, і воно стосується сотень тисяч людей, які сьогодні знаходяться в кримінальному процесі. Тому пропонуємо підтримати цю правку і проголосувати. Дякую. Позиція комітету, Юлія Григорівна. Ті підозри, які були скасовані з формальних підстав, були просто перепред'явлені слідчим особам, які підозрюються. Тому без чіткого формулювання критеріїв і підстав для скасування підозри ця норма є неробочою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні? Не наполягаєте? Наполягаєте. Ставлю на голосування правку номер 106 народного депутата Бондаря. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Шановні народні депутати, від двох фракцій надійшла пропозиція зробити перерву на 30 хвилин. Оголошую перерву.

Ми розривали перервою закони, розгляд законів. Да, перерва об'являється на 30 хвилин згідно Регламенту.

особа повинна мати право звернутися до прокурора з клопотанням про закриття справи. Але якщо прокурор відмовиться це зробити, така відмова повинна бути предметом розгляду суду. Ми говорили про це в одній із попередніх правок, і працівниця комітету сказала, що ми пропонуємо обмежити термін розслідування. Це не так! Жодним чином термін слідства це не обмежує, прокурор не проводить… якщо слідчий не проводить слідство, то це дає змогу (більше року), це дає змогу звернутися до прокурора, щоб цей слідчий не вимагав хабарі і не тиснув на підслідного. Ось про що ця правка. Прошу поставити на голосування і врахувати. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 107 народного депутата Княжицького. Вона не підтримується комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-47 Проти – 16, утримались – 121. Рішення не прийнято. Правка номер 108, Мамка. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. Хочу звернути увагу про те, що ми наділили повноваженнями Генерального прокурора, особу, яка виконує обов'язки, прокурорів областей, всіх інших рангом скасовувати кримінальні провадження, рішення про них про закриття на протязі невизначеного терміну. Але стаття 303 Кримінального процесуального кодексу чітко визначає перелік дій, які зобов'язують або має право використати учасник кримінального процесу щодо оскарження їх до суду. Але учасника кримінального процесу ми позбавили його такого права. частину 12, пункт 12, що рішення Генерального прокурора, особи мають право, не обов'язок, а мають право звертатися до суду щодо скасування незаконних рішень прокурора.

на свій захист щодо незаконних дій з боку правоохоронних органів. Тому що термінів ви позбавили і права… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Правка 108 народного депутата Мамки, вона не підтримується комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-46 Рішення не прийнято. Правка 109, Власенко. Правка 110, Дунда. Правка 111, Бондар. Правка 114, Мамка. Не наполягає. Правка 115, Устінова. Не наполягає. Правка 117, Дунда. Правка 118, Бондар. Правка 119, Власенко. Правка 120, Мамка. Правка 121, Власенко. Правка 122, Яцик. Правка 123, Власенко.

Кожна особа має право знати, в чому вона звинувачується. Цією нормою прибирається право особи на суді, щоб зачитали обвинувальний акт. Тобто особа не може в повному обсязі знати, в чому вона обвинувачується. Це право також було підтверджено Комітетом ООН з прав людини, Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, численними рішеннями Європейського суду з прав людини. Ми не можемо зараз позбавляти людину права знати, в чому вона обвинувачується в суді. Дуже прошу, підтримуйте цю правку і не порушуйте права людей. Дякую. я також як член цього комітету вносила відповідну правку, однак більшістю голосів її було відхилено з огляду на те, що відповідно до статті 348 КПК України суд повинен роз'яснити підозрюваному/обвинуваченому суть пред'явленого йому обвинувачення. А тому відповідні зміни до даної статті були відхилені комітетом. Наполягаєте на голосуванні? Наполягаєте. Правка 122, Алєксєєв. Не підтримується комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-50 Рішення не прийнято. Правка 123, Власенко. Немає. Правка 125, Яценко. Не наполягає. Правка 126, Макаров. Не наполягає. Правка 127, Мамка. Не наполягає.

Правка 133, Павлюк. Правка 134, Мамка. Правка 135, Мамка. Наполягає. Хочу звернути залу все-таки на такі деталі, що на даний час ми, розкривши "Пандору" по закону, можуть відносно кожної людини правоохоронний орган внести відомості до ЄРДРу, розслідувати їх без визначених термінів, тому що ми прибрали терміни щодо скоєння факту порушення внесення даних за фактовими кримінальними провадженнями. І надали повноваження правоохоронним органами вічно розслідувати, приймати рішення, потім їх скасовувати. А стороні захисту не надали прав. Прошу підтримати правку, яка викладена 135-ю. Але не голосувати, тому що зал не готовий їх сприймати, слухати, аналізувати і свідомо приймати рішення. Правка номер 136, Власенко. Правка номер 137, Власенко. Правка 138, Яценко. Правка 144, Устінова. Не наполягає. Правка 147, Яценко. Правка 148, Макаров. Правка 153, Яценко. Всі правки ми пройшли, шановні колеги. Шановні колеги! Шановні народні депутати, прохання зайняти свої місця та підготуватися до голосування. Герасимов з мотивів, хвилина. Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні українці! Хотів би звернути вашу увагу на те, що цей законопроект, який стосується внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, стосується кожного громадянина України, стосується кожного бізнесу в Україні. Тому що саме він повертає права монстрів нашим правоохоронним органам і дає змогу в будь-який момент розтрощити будь-який бізнес. В будь-який момент розтрощити будь-яку людину, чиї політичні погляди не будуть співпадати, як то кажуть, з лінією партії. Тому, шановні колеги, фракція політичної партії "Європейська солідарність" політичної сили Петра Порошенка буде голосувати проти цього законопроекту. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні народні депутати, прохання зайняти свої місця та підготуватися до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень Кримінально-процесуального законодавства (реєстраційний номер 1009). Прошу народних депутатів підготуватись до голосування.

Включіть, будь ласка, Я хотів би, пане спікеру, пане головуючий, не висловлювати свою думку і не нав'язувати народним депутатам, вони вільні у своєму виборі, вони мають свою громадянську позицію і діють згідно совісті. І ваші терміни, які ви застосовуєте, прошу підтримати, це не входить в параметр етики парламентської діяльності, я просив би вас… ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, мені здається, що це не передбачено або не заперечується Регламентом, мої вислови. Тому я прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, я зупинив голосування до того, як закінчився відлік.

По хвилині фракціям - і повертаємося до питання. По хвилині. Ми не проголосували, шановні колеги, я зупинив до того. Ні.

Шановні колеги, почекайте, які є пропозиції? Повторне друге читання? Чи необхідно по хвилині дати з мотивів? По хвилині. Фракція "Слуга народу". Денис Анатолійович, з місця, будь ласка. Включіть, будь ласка, мікрофон. Колеги, оскільки голосування було зупинено головуючим на засіданні і була пропозиція від колег з інших фракцій проголосувати за повторне друге читання, пропоную поставити на голосування пропозицію винести цей законопроект (1009) на повторне друге читання. Дякую. Дякую. Папієв Михайло Миколайович, фракція "Опозиційна платформа - За життя". 18:01:07 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Я просив би заспокоїтись, тому що сьогодні був такий самий прецедент, коли звучали слова, що зупинити голосування, але після цього ви зарахували, і чому: і підставою було те, що результати голосування були відображені в системі "Рада". На сьогодні, інформую вас: в системі "Рада" вже зафіксовані результати цього голосування. Тобто всяка інша дія, вона буде абсолютно суперечити і Регламенту, і взагалі тим принципам, які ви заявляли під час вступлення на посаду народного депутата України. Дякую.

Продовжую засідання на 15 хвилин. 18:02:11 ГУЗЬ І.В. Ігор Гузь, фракція "За майбутнє". Шановні друзі, вся країна бачила, що коли там з'явилося 196, пан Голова зупинив засідання. Я хочу сказати… (Шум у залі) так! – я хочу сказати, що в цьому залі сидять не барани! Тут сидять народні депутати, обрані людьми. І якщо хтось хоче контролювати депутатів, сидячи в якомусь кабінеті, цього не буде! Я закликаю народних депутатів проявляти гідність. Гідність! І не перетворювати парламент в придаток будь-якого іншого органу і не ставати придатком, як колись це було за Віктора Януковича! Тут сидять народні депутати, які мають гідність! І якщо тут хтось не згідний, він має право сказати,

Шановні колеги, "Рада" спрацьовує через 2 секунди після того, як звучить оголошення зупинити голосування. З іншого боку, коли головуючий сказав про те, що голосування зупинено, частина народних депутатів перестала голосувати в залі) Це раз. Шановні колеги, але для того, щоб не було питань, пропоную поставити це питання... Я запитав: хто бажає виступити? Дякую. Вийшов результат, є в системі "Рада", зафіксовано 196 голосів: рішення не пройшло. Не можна ламати парламент через коліно, не можна сьогодні робити такі речі. Вся країна зараз на нас дивиться і хоче побачити: цей парламент працює за правилами, за українськими законами чи за побажаннями окремих людей, які хочуть взяти не просто всю владу, а мати можливість зламати будь-яку людину, підвісити на гачок будь-яку людину, чия позиція просто не подобається. І першими жертвами можуть стати депутати від "Слуги народу". І я прошу в першу чергу представників фракції "Слуги народу" подумати, що зараз відбувається, наскільки це важлива мить для кожного з нас з вами. Не пропустимо "16 січня"! Не будемо порушувати закони і Конституцію! Дякую. Шановні колеги, ви знаєте, в мене таке враження, що зараз залишки тієї Верховної Ради, яка не хотіла голосувати прослушку для НАБУ, яка не хотіла... яка проголосувала правки Лозового, намагається зірвати зараз голосування. Нас намагаються розвести, як "котят", коли нам розказують, що без санкцій суду нас будуть обшукувати, що в нас будуть затримання без санкцій суду. Цього не буде! (Шум у залі) Я як людина, яка в цьому… Без згоди парламенту. Вибачте, ми проголосували зняття недоторканності. І це було якраз те, що дозволяє зараз санкцію суду і санкцію Генерального прокурора обшукувати. Треба було думати, коли голосували за зняття недоторканності. Ми взяли на себе цю відповідальність, ми проголосували за зняття недоторканності, тому ми маємо зробити наступний крок і пофіксити весь той треш, який раніше був проголосований. Тому ми маємо зараз проголосувати "за", щоб у нас більше не було правки Лозового, щоб не лише Служба безпеки України могла безконтрольно слухати всіх, а це право має бути надано іншим правоохоронним органам, щоб інформація про тих, кого вони слухають, не зливалася, і потім Генеральний прокурор, як у нас раніше було, не виходив і не викривав тайних агентів в НАБУ. Тому я дуже прошу зараз всіх зібратися і все ж таки підтримати ці правки, і фракція Голос" буде їх підтримувати, і цей законопроект в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для доповіді надається Кожем'якіну Андрію Анатолійовичу. Доброго дня, шановні колеги. Без емоцій, якщо можна і без, як кажуть, таких окриків, я хочу сказати наступне. тими дискусіями, які сьогодні відбуваються в залі щодо депутатів і щодо боязні нас нібито от кимось там бути пригніченими, ви знаєте, ми забуваємо про людей, простих українських людей, тому що ті правки, які сьогодні там і пропонуються, і пропозиції, вони будуть стосуватися не тільки депутатів України, нас з вами, а і простих українських громадян, які нас сюди обрали. Це раз. Друге. Ніхто не боїться там, як кажете, прослушок там НАБУ, туди-сюди. Це вже ми проходили. Більше того, наш комітет завжди хотів, щоб це було, але нам не дали це зробити в минулому скликанні.

Дякую. Шановні колеги, я тоді пропоную повернути комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання. Прошу. Ставлю на голосування повернути комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання законопроект 1009 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства. Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання. (Шум у залі) Добре. Да. Повторне друге, да, воно за скороченою, да. Все. Вибачте. Шановні колеги… По процедурі Василь Іванович Німченко.

члени президії, шановні колеги, сейчас було запропоновано по скороченій процедурі. Ви скажіть, будь ласка, де, на якій підставі це питання можна ставити взагалі?

Ми зняли. Ми не голосуємо так. Колеги поправили, сказали, що це не відповідає Регламенту, тому я зняв це питання. вона не входить в рамки Закону про Регламент роботи Верховної Ради. І я попросив би не зловживати своїм становищем. інші колеги мені вказали на цю неточність. Тому це питання було знято з порядку розгляду. Дякую. Шановні колеги, оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України закритим.